Шановні колеги! Прошу приготуватись до реєстрації. Заходити в зал і приготуватись до реєстрації.

Прошу зареєструватись. Будь ласка, реєструємось. 10:05:30 Зареєстровано 340 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги! Вітаю вас з Водохрещем – великим світлим святом! Хай сила хрещенської води дає нам усім силу і здоров'я! І в першу чергу нашим воїнам, які сьогодні на сході б'ються із силами зла за нашу віру і нашу свободу! Христос хрестився! Також, колеги, хочу вам повідомити і закликаю усіх у перерві відвідати виставку "Блок-пост пам'яті", яка триває у кулуарах парламенту, зразу при вході справа. На цій виставці експонуються особисті речі українських воїнів і воїнів-добровольців, які буквально з Майдану у перші дні російської агресії пішли на фронт і поклали своє життя за незалежність України на Савур-Могилі, під Іловайськом та Дебальцевим. Ця виставка у парламенті триває до завтра, біля неї постійно чергують волонтери, які проведуть екскурсію. І сьогодні там мають бути і матері загиблих, і побратими. І я закликаю усіх у перерві піти на виставку, оглянути її. І я впевнений, що вона нагадає нам про головне – про завдання, які стоять перед нами в цьому парламенті, і нагадає нам, що ми парламент воюючої країни. Ми сьогодні відразу переходимо до питань порядку денного, у нас немає виступів. І тому я попрошу відразу усіх народних депутатів сконцентруватись, ми почнемо відразу з голосування, з голосування за пропозицію про скорочену процедуру. І тому я прошу усіх зайти в зал, зайняти свої робочі місця і приготуватись до голосування. Отже, будь ласка, колеги, заходимо в зал. Перший проект закону, який у нас стоїть в порядку денному, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (щодо удосконалення правового статусу служб у справах дітей). Законопроект, який підтриманий усіма фракціями, який є важливий. І я буду пропонувати, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою. Колеги, прошу приготуватись до голосування.

Будь ласка, колеги, займаємо робочі місця, зараз я поставлю на голосування пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Будь ласка.

Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (щодо удосконалення правового статусу служб у справах дітей) (5526),

Я ще раз поставлю, якщо не буде достатньої кількості голосів, ми підемо на розгляд за повною процедурою. Але, мені видається, наш день буде набагато більш продуктивним, якщо ми будемо працювати більш інтенсивно. І тому я прошу усіх зайти в зал, зараз я ще раз поставлю цю пропозицію на голосування. Прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал.

Колеги, отже, зараз я поставлю ще раз пропозицію, розгляд за скороченою процедурою, і я розраховую на підтримку. У нас сьогодні є в порядку денному і питання Конституційного Суду, і питання місцевого самоврядування, щоб ми змогли інтенсивно працювати, для нас є важливим, щоб ми законопроекти, особливо ті, які об'єднують усіх і по яких нема великої кількості питань, щоб ми могли розглянути за скороченою процедурою. Я прошу приготуватися до голосування. І я ставлю ще раз на голосування пропозицію розгляду за скороченою процедурою проект Закону про внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (щодо удосконалення правового статусу служб у справах дітей) 5526, скорочена процедура. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати.

Бачу, що не встигли.

Я бачу, після ранкового купання важко ввійти в робочий режим. Колеги, будь ласка, нам кілька голосів не вистачило. Дякую Я ставлю на голосування пропозицію розгляду за скороченою процедурою 5526. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. голосуємо, 5526, скорочена процедура. Голосуємо, колеги,

та спеціальні установи для дітей" (щодо вдосконалення правового статусу служб у справах дітей" (номер 5526). Даний законопроект розроблений з метою удосконалення та посилення механізмів діяльності служб у справах дітей на які покладається реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей. На сьогоднішній день в Україні існує понад 700 служб у справах дітей, суспільно-важливі функції, які виконують зазначені служби щодо соціального статусу дітей, зокрема, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, зумовлюють необхідність оперативної діяльності та певну їх самостійність від інших державних органів та органів місцевого самоврядування. Тому внесення запропонованих змін до законодавства обумовлено необхідністю забезпечення дієвості та незалежності в діяльності служб у справах дітей. Так, наприклад, законопроектом пропонується законодавчо закріпити статус юридичної служби за службами у справах дітей, щоб вони мали можливість швидко реагувати приймаючи відповідні рішення щодо дітей. У зв'язку з цим передбачається надати цим службам: власний бланк, печатку з зображенням державного Герба України та своїм найменуванням, для здійснення ними відповідного матеріально-технічного забезпечення, придбання предметів та матеріалів для тривалого вжитку тощо. Визначити принципи формування штатної чисельності працівників з врахуванням кількості дітей, що проживають на території юрисдикції служби. Таким чином прийняття даного законопроекту дозволить уніфікувати підхід до визначення правового статусу служб у справах дітей, покращить їх роботу, дозволить оперативніше здійснювати, поставлені перед ними завдання. В свою чергу ефективність роботи служби у справах дітей матиме вплив на загальний стан справ в питані захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. Шановні колеги, з огляду на зазначене, прошу підтримати законодавчу ініціативу та прияти цей закон за основу і в цілому. Дякую за увагу. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова підкомітету Спориш Іван Дмитрович. Шановні народні депутати, шановний головуючий! Я думаю, сьогодні дійсно законопроект 5526 – це досить серйозний, ми повинні до нього віднестися з великою повагою. Тому що пропонується тут відновити частини статей… 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", які вилучені у 2012 році, відповідні частини визначили нормативи штатної чисельності служб у справах дітей та статус зазначених служб. Досить багато приклали зусиль всі міністерства, досить багато роботи зробив це Уповноважений з прав дітей при Президентові Микола Миколайович Кулеба, який ось є Тому... Головне науково-експертне управління зазначило, що даний законопроект прийнятий за основу. Під час обговорення члени комітету наголосили на тому, що відновлення нормативів штатної чисельності служб у справах дітей сприятиме належному виконанню функцій держави щодо дотримання та захисту прав дітей. Водночас, враховуючи різке зростання кількості випадків порушень прав дитини, насамперед, тяжких злочинів проти дітей, суттєве розширення обов'язків Служб у справах дітей, члени комітету висловилися за збільшення зазначених нормативів. Відповідно статистичних розрахунків, з 7,6 мільйона українських дітей у складних життєвих обставинах перебувають 1,2 мільйони дітей, тобто майже 16 Хочемо нагадати, що в проекті Закону про запобігання та протидію домашньому насильству, який готується до другого читання Службою у справах дітей, отримають додаткові повноваження щодо захисту дітей від домашнього насильства. Проте комітет пропонує прийняти законопроект за основу та в цілому з наступними змінами.

Будь ласка, 30 секунд. СПОРИШ І.Д. … змісту "штатна чисельність працівників служб у справах дітей виконавчих органів сільських, селищних рад, відповідних об'єднаних територіальних громад встановлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на одну тисячу дітей, але не менше одного працівника на об'єднану територіальну громаду". підтримати комітет і ухвалити законопроект за основу та в цілому у даній редакції. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І я прошу провести запис: два – "за", два – "проти". Будь ласка.

Голуб Владислав Володимирович, будь ласка. 10:20:04 ГОЛУБ В.В. Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Прошу передати слово моєму колезі Порошенку Олексію. Шановні колеги, фракція "Блок Петра Порошенка" підтримує прийняття законопроекту 5526. Розглянувши і прийнявши цей законопроект, ми вдосконалимо роботу і посилимо ефективність служб у справах дітей. Однією з головних причин для розробки цього законопроекту з питань безпритульних дітей, дітей, які потребують опіки, пов'язана з бойовими діями. З бойовими діями різко зросла кількість переселенців, в тому числі і біженців. З огляду на це, постала необхідність на законодавчому рівні створити умови для підвищення результативності роботи органів опіки та піклування. Власне, цей законопроект забезпечить необхідні умови, нормалізує роботу органів і служб у справах дітей. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Романова Анна Анатоліївна. Цей законопроект дуже важливий і "Об'єднання "Самопоміч", безперечно, буде підтримувати, так як в авторах цього законопроекту є представники "Об'єднання "Самопоміч" і представники інших фракцій парламенту. Всі пам'ятають ту жахливу трагедію, яка сталася місяць тому. "Молода мама" – в лапках, так сказати – зачинила своїх неповнолітніх дітей, малолітніх на 9 днів. На жаль, одна дитина померла, а іншу дівчинку знайшли в непритомному стані. Чи можна було запобігти цій трагедії? Скоріше всього, так. Тому що при детальному обстеженні цієї ситуації виявилося, що ці діти 10 місяців не були на прийомі у лікаря, 4 місяці не відвідували дитячий садок. Чому так стається, що у нашій країні кожна третя дитина потерпає від голоду, живе в кризовій сім'ї? А саме тому, що якраз інституції державні вони сьогодні фізично не в змозі завчасно виявити всіх дітей, які потерпають від насильства, які живуть в тих і виховуються тими батьками, які не можуть виконувати свої функції батьків. На сьогодні держава забула, що якраз-таки тих соціальних працівників, які мають завчасно виявити проблему і попередити трагедію, дуже мало, 4 тисяч на всю країну. Цим законопроектом ми обмежуємо мінімальну кількість соціальних працівників, які мають працювати з усіма українськими сім'ями для того, щоб виявити завчасно проблему і попередити трагедію. Для того, щоб наше майбутнє якраз-таки було успішним. Ми повинні вже зараз дбати про успіх кожної дитини і про її добробут. Тому ми дуже просимо, щоб в цей святковий… Дякую вам. Будь ласка, Бондар Михайло Леонтійович. 10:23:34 БОНДАР М.Л. Бондар Михайло, 119 виборчий. Передайте, будь ласка, слово Величковичу Миколі. Шановний пане Голово, шановні депутати, цей законопроект є зараз надзвичайно важливий в умовах, коли є необхідність працювати з нашими дітьми і те, про що говорили щойно мої колеги з інших фракцій, ми також це підтримуємо. Щоб не займати часу: "Народний фронт" підтримає цю позицію, буде голосувати і звертається до усіх інших фракцій підтримати цей законопроект. Дякую.

Андрій Лозовой, Радикальна партія Ляшка. От, шановні колеги, сьогодні не тільки свято Водохреща, а і друге українське свято "вогнехреща". Три роки тому у "священних" вогнях Грушевського українці довели, що вони нескорена нація, не біомаса. І тому особливо боляче в таку дату говорити про такі гіркі речі, що те, що творилося в країні в часи режиму Януковича, ті страшні репресії, проти яких в тому числі повстав український народ, все це продовжується. Що зараз, шановні колеги, шановні слухачі, відбувається на Волині? Є Володимир-Волинський район, де неймовірний потік контрабандою іде українського бурштину, українського лісу через залізничну станцію "Ізов", де ми з колегою Мосійчуком і Ліньком блокували вивіз лісу, і через контрольно-пропускний пункт "Устилуг", де тисячі машин з контрабандним лісом та іншими товарами. Контролює все це мер Володимир-Волинського Петро Саганюк. Коли наші депутати від Радикальної партії, в тому числі Сергій Барщевський, почали протидіяти контрабандним схемам і розкраданню бюджету Володимир-Волинського Петром Саганюком… Це право фракції. Колеги, я надаю ще слово для виступу Уповноваженому з питань дитини від Президента України Кулебі. Прошу включити мікрофон. І вибачте, після цього виступу ми переходимо до голосування. І тому я прошу закликати депутатів зайти в зал. Після цього виступу ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, пане Кулеба. Шановний пане головуючий, шановні депутати Верховної Ради, ми бачимо, що діти можуть консолідувати сьогодні Верховну Раду. А саме це болюче питання захисту прав та інтересів дітей, а саме збільшення кількості працівників, які працюють сьогодні в службах у справах дітей. Я вас дуже прошу зараз, оскільки депутатів в залі небагато, сконсолідуватись і проголосувати за цей законопроект. Тому що це дасть змогу нам запобігти смертям і каліцтву дітей в майбутньому. І від того, скільки працівників буде працювати в службах у справах дітей, залежить, наскільки ми зможемо попередити загибель дітей і попередити неблагополуччя дітей. Тому я звертаюсь ще раз, шановні народні депутати, будь ласка, підтримайте, тому що жодна фракція, скажімо, не висловила проти цього, всі одностайно підтримують. Але нам сьогодні потрібно проголосувати за цей законопроект, від цього залежать дитячі долі, я ще раз наголошую на цьому. Дуже дякую вам. Дякую. Отже, обговорення даного законопроекту завершене. Прошу приготуватись до прийняття рішення, зайняти робочі місця, зайти в зал. Прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал.

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (щодо удосконалення правового статусу служб у справах дітей) (№ 5526) за пропозицією комітету за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Колеги, всі підтримали в обговоренні даний законопроект. Прошу проголосувати, прошу підтримати 5526 за основу і в цілому. Голосуємо, колеги! Підтримаємо дітей! Прошу проголосувати.

не спрацювало. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Я дам хвилину часу на те, щоб запросити депутатів в зал і поставлю пропозицію повернутися. Прошу запросити депутатів в зал.

колеги, я ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (щодо удосконалення правового статусу служб у справах дітей). Прошу приготуватись до голосування. Я ставлю пропозицію повернутись, колеги. Будь ласка, проголосуйте. Отже, голосуємо за повернення. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Колеги, 5526 – повернутись до розгляду. Прошу підтримати, прошу голосувати.

під час голосування кілька депутатів вийшло із залу. Я дуже прошу повернутися в зал і зайняти робочі місця. Тут кожен голос має вагу, ви просто ганьбите Верховну Раду України своєю поведінкою.

Колеги, будь ласка, повернулися в зал. Я прошу всіх підтримати. Це питання, яке підтримують усі фракції, питання лишень в дисципліні. Отже, я ще раз ставлю пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону щодо удосконалення правового статусу служб у справах дітей. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Повернулися, колеги. Прошу зараз… Князевич це вирішив ситуацію. Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця, будь ласка, прошу зайти. І я ставлю проект Закону щодо удосконалення правового статусу служб у справах дітей (номер 5526) за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Будь ласка, кожен голос має вагу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо 5526 за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Підтримаємо дітей. Прошу проголосувати.

230 – "за". Закон прийнятий. Вітаю вас, вітаю тих, які готували. Наступний. Увага, колеги! Наступне в нас питання ратифікації. Перше з них це є проект Закону про приєднання до Протоколу про внесення поправок до пункту а) частини першої статті 1 і частини третьої статті 14 Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (0124). Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Будь ласка, прошу проголосувати.

Ще раз, поставлю ще раз, колеги. Ми, звичайно, можемо ратифікацію розглядати протягом години. Правильно, треба розібратися з питанням, Колеги, я ще раз ставлю, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою 0124 ратифікацію, прошу підтримати, прошу проголосувати 0124 скорочена процедура. Прошу проголосувати.

Колеги, я ставлю останній раз, якщо нема голосів, входимо в повну процедуру, в повну процедуру будемо входити. Отже, колеги, хто підтримує пропозицію розгляду проекту закону 0124 за скороченою процедурою, хто підтримує цю пропозицію, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати. 10:37:21

я запрошую до доповіді заступника міністра внутрішніх справ Дєєву Анастасію Євгеніївну. Шановний Голово, шановні народні депутати України, доброго дня! Сьогодні пропоную до вашого розгляду проект закону 0124 про приєднання до Протоколу про внесення правок до статті а) частини першої статті 1 та частини третьої статті 14 Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Нагадаю, що у законопроекті йдеться про ратифікацію Протоколу про внесення правок з метою покращення гармонізації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, а також з метою підвищення рівня безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Законопроект розроблений Міністерством внутрішніх справ, узгоджений з Міністерствами інфраструктури, закордонних справ, юстиції, фінансів, економічного розвитку та торгівлі. Хочу нагадати, що Україна ще у 2000 році приєдналася до даної Європейської угоди і прийняття даного Протоколу по внесенню правок буде означати, що Україна дає згоду на обов'язковість для неї положення даної угоди. Реалізація акту забезпечить відповідність з боку України внутрішньодержавних процедур необхідних для набрання чинності Протоколом правок. Реалізація проекту не потребує видатків з державного бюджету України. Дякую за увагу, прошу підтримати. голову Комітету у закордонних справах пані Гопко. Шановні колеги, буде виступати зараз голова профільного комітету, давайте тишу в залі забезпечимо. Дякую. 10:39:39 ГОПКО Г.М. Шановні колеги! Христос хрешається! Прекрасно. Колеги, Комітет у закордонних справах вчора на засіданні розглянув внесений Президентом України проект Закону України про приєднання до Протоколу про внесення поправок до пункту першої частини статті та частини першої та пункту b) частини третьої статті Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Метою законопроекту є підвищення рівня безпеки при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом, приведення норм національного законодавства України у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів та плану імплементації Директиви 2008 року 68 Європейського Союзу, Європарламенту та Ради про внутрішні перевезення небезпечних вантажів. Комітет розглянув і просить рекомендує Верховній Раді прийняти згаданий проект Закону за основу та в цілому. Тому прошу зараз, щоб не марнувати часу підтримати ратифікацію цього документу, колеги. І також хотіла би від комітету сказати, що вчора ми розглядали рекомендації парламентських слухань щодо зовнішньої політики України, оскільки зараз у суспільстві дуже багато дискусій щодо державної я пропоную, щоб в парламенті зробити певну платформу, яку, зокрема, вже очолює пані Ірина Геращенко, зібрати всі політичні сили, щоб уникнути надмірного популізму, піару на таких важливих і дуже чутливих темах як: що робити з Донбасом, як деокупувати Крим. Сісти за національний стіл перемовин, розробити цю стратегію і одним голосом на весь світ комунікувати наше державницьке бачення як повертати Донбас і не дозволяти ворогам користуватися із внутрішньополітичних дискусій, дебатів, які зараз розгортаються, зокрема, в станах парламенту. Це надзвичайно важливо працювати як одна національна збірна і пам'ятати про уроки 1917 року, не губити державність сідати за участі Президента, Прем'єра, спікера, парламентарів, всіх ключових політичних сил і проговорювати наші плани зовнішньої політики на 2017 рік. Дякую за увагу. Дякуємо. Шановні колеги, зараз, згідно Регламенту, в нас іде обговорення ратифікації. Я прошу записатися: два – "за", два – "проти" від фракцій бажаючих виступити з цієї... з цього пункту порядку денного. Запис, будь ласка.

Павло Кишкар, Народний Рух України. Насправді, після достатньо якісної промови пані Гопко, тяжко щось додати. Я прошу звернути більше увагу на дисципліну народних депутатів заради того, щоби дійсно підтримати і проголосувати позитивно. Дякую. Дякуємо вам, пане Павле. Будь ласка, від Радикальної партії Ляшка зараз народний депутат Рибалка. Він буде виступати з трибуни. Шановні колеги, мій виступ – це крик душі. Два тижні тому намагалися вбити ключового топ-менеджера компанії "С-груп" Сергія Білого. У центрі Дніпра людина в масці нанесла йому два ножових глибоких поранення, він ледве залишився живим. Позавчора ще одного працівника Романа Сорокіна було жорстко побито кастетами по голові і відрізано частину вуха. Ви можете подивитися, що зробили ці бандити. Ще одного працівника побили двічі і він вже ніколи не буде нормально ходити. Рік тому на мене було зроблено показовий замах. Це продовження масштабного багатолітнього тиску на мене, на мою сім'ю та на багатотисячний колектив. За часів злочинної банди Януковича корумповані силовики намагалися віджати бізнес, який з нуля ми створили і якому вже 25 років. Після Революції Гідності ті ж самі корумповані силовики поновили ті ж самі кримінальні справи для того, щоб тиснути на мене як на опозиційного політика. Шалені кошти витрачаються на розміщення в засобах масової інформації фейкових матеріалів, щоб скомпрометувати мене. До багатьох з вас вже звертались з проханням втрутитись в ці ганебні і участвувати в цій ганебній кампанії. Хто це робить? На нашу думку, це робить один зі співвласників корпорації "АТБ" Геннадій Буткевич. Але хто б не був замовником, це вбивця, який вже давно перетнув всі можливі межі. Шановні колеги, я закликаю вас бути об'єктивними. Ми можемо мати різні точки зору, але ми маємо однаково відноситись до корупції, до бандитизму і до криміналу. Ми зобов'язані захистити людей. Я вже не можу мовчати. Я хочу звернутись до Президента, до Генерального прокурора, до антикорупційного прокурора, міністра внутрішніх справ з проханням втрутитись та забезпечити повноцінне розслідування цих справ. Я хочу звернутись до керівника Служби безпеки України провести серйозне розслідування діяльності масштабної злочинної організації, Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, я хочу звернути увагу і пані Гопко, яка виступала перед цим, і шановного пана Сергія Рибалка все-таки на те, що неодноразово колеги в сесійній залі звертали увагу головуючих на сесії на статтю 36 Регламенту, що під час обговорення того чи іншого законопроекту ми маємо обговорювати законопроект. Враховуючи те, що ви виступали обидва на дуже делікатні і важливі теми, я не виключала мікрофон. Але це я порушила Регламент. Шановний пане Сергію, я звертаюся до Секретаріату парламенту оформити цей виступ як депутатське звернення. Але, в той же час, як головуючий я дуже прошу вас, будь ласка, під час обговорення того чи іншого законопроекту давайте обговорювати той чи інший законопроект. Якщо є важливий виступ, будь ласка, фракції беруть оголошення про перерву, є така можливість, і виступають з цієї теми. Дякую вам, пане Сергію. Дякую вам, пане Сергію. Будь ласка…. Шановні колеги, виступили тільки дві фракції. Чи є ще бажаючі в залі обговорити цей законопроект? Ратифікацію. Немає? А, є. Не встигла записатися "Самопоміч". Олена Сотник, будь ласка, з місця. Ввімкніть мікрофон, дві хвилини. "Самопоміч", яка просто не встигла технічно Дуже дякую. Колеги, я по тексту цього законопроекту. На жаль, під час виступів не було зазначено саме щодо змісту цього законопроекту. Ми з вами у вівторок вже голосували закон, який, насправді, переводить у відповідність наше законодавство до законодавства щодо Конвенції про перевезення небезпечних вантажів. Цей законопроект – це є продовженням процесу, насправді, ратифікації. В цьому Протоколі вноситься фактично одна-єдина зміна в змістовне законодавство це зміна щодо визначення транспортних засобів. Жодних інших змін там немає. Дуже короткий і дуже простий законопроект, тому дуже я вас прошу підтримати, щоб ми закінчили приведення у відповідність нашого законодавства щодо перевезення небезпечних вантажів. Дякую. Дякую, пані Олена. Колеги! Інші фракції, які ще не висловили свою позицію з цього питання, бажають? Ні, від БПП вже виступав Павло Кишкар. Немає більше бажаючих.

Отже, колеги, прошу займати робочі місця. Прошу приготуватися до голосування. Можемо голосувати? Отже я ставлю на голосування проект Закону про приєднання до Протоколу про внесення поправок до пункту а) частини першої статті 1 та частини першої та пункту b) частини третьої частини 14 Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (номер 0124) за основу і в цілому. Це наше міжнародне зобов'язання і я прошу усіх зайняти робочі місця і підтримати, колеги, прошу зайняти робочі місця і підтримати. Отже, прошу голосувати, прошу підтримати за основу і в цілому. Голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо.

Колеги, ну просто під час голосування депутати не на своїх робочих місцях ведуть дискусії. Зараз я поставлю на повернення і прошу усіх зайти в зал, і зайняти робочі місця.

Прошу зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Отже, колеги, я ставлю зараз пропозицію повернутись до проекту Закону 0124. Я прошу приготуватись до голосування, прошу зайти в зал. І прошу підтримати ратифікацію 0124 і проголосувати за повернення.

Отже, прошу підтримати пропозицію повернутись до проекту Закону про ратифікацію 0124. Прошу підтримати, прошу проголосувати.

Прошу зайти в зал, приготуватись до голосування. Прошу не виходити з залу під час голосування міжнародних угод, а навпаки повертатись в зал.

Отже, колеги, я прошу зайняти робочі місця. Я поставлю зараз ще раз пропозицію повернутись до проекту Закону про ратифікацію. Прошу зайти в зал, не виходити, а заходити в зал.

Отже, всі на місцях, так? Готові до голосування? Прошу приготуватись до голосування. Це наші міжнародні зобов'язання, колеги. І я прошу підтримати пропозицію повернутись до проекту Закону про ратифікацію міжнародної угоди 0124. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Отже, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Голосуємо. Треба "ганьба" кричати, коли заходять! безвідповідальна позиція. Колеги, будь ласка, прошу, займіть робочі місця. Одного голосу. Колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування і розгляду законопроекту 0124, це ратифікація міжнародної угоди. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, голосуємо.

За-228 Колеги, на місцях залишаємося. І я ставлю на голосування проект Закону 0124 за основу і в цілому, колеги. За основу і в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги 0124 за основу і в цілому. Голосуємо. Прошу підтримати.

Колеги, є пропозиція. Ми розглядаємо міжнародні угоди, щоб ми зараз розглянули питання, яке стоїть далі, яке ми включали в порядок денний,

про міжнародні навчання. Я хочу нагадати: це президентський законопроект. Проект Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Воно стоїть трішки далі, але є прохання і пропозиція від Представника Президента у Верховній Раді, щоб ми зараз його перенесли на розгляд. Хочу нагадати: це проект Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України. Я прошу підтримати, щоб ми перенесли це питання і розглянули його зараз, воно стоїть далі. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, перенесення розгляду цього питання. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо.

Колеги, чи всі розуміють, що дане питання нам дає можливість проводити міжнародні навчання з нашими партнерами з НАТО і з європейських країн, які вкрай важливі, важливі і як символічна, і як реальна допомога Україні. Я прошу ще раз проголосувати за те, щоб ми зараз перейшли до розгляду проекту Закону 5636 про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України. Прошу проголосувати і прошу підтримати, щоб ми зараз перейшли до розгляду цього питання. Прошу проголосувати, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. 229 – "за". Рішення прийняте. Зараз в нас перше голосування – розгляд його за скороченою процедурою. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, будь ласка.

206 – "за". Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді Представника Президента України у Верховній Раді України Артура Герасимова. Будь ласка. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Сучасна воєнно-політична ситуація створює нагальну потребу у набутті оперативних спроможностей підрозділу Збройних Сил України, зокрема, шляхом проведення багатонаціональних навчань із залученням підрозділів інших держав. У рамках зазначеною діяльності досягнуто домовленостей із збройними силами держав-партнерів щодо розширення формату та строків проведення багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних Сил України у 2017 році. Міністерство закордонних справ України разом з Міністерством оборони України на виконання частини першої статті 7 Закону про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України внесли до Ради національної безпеки і оборони України пропозицію щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях. Також Указом Президента України від 12 січня 2017 року номер 32017 затверджено План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2017 рік. Та постановлено допустити у 2017 році на територію України підрозділи збройних сил Сполучених Штатів Америки, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" в рамках багатонаціональних навчань. Одночасно на виконання вимог статті 8 Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" главою держави внесено на розгляд Верховної Ради та визначено як невідкладний проект Закону України "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях". Таким чином, прошу підтримати законодавчу ініціативу Президента України та прийняти проект закону номер 5636 за основу та в цілому. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До співдоповіді запрошую голову комітету Пашинського Сергія Володимировича, будь ласка. Доброго дня, шановні друзі! Я хочу сказати, що представник Президента доповів про суть закону. Вже багато років наші Збройні сили приймають участь у спільних навчаннях, багато року наші Збройні сили приймають участь у миротворчих операціях. Але я хотів би звернути увагу ще на інше, чому цей закон треба схвалити терміново? Тому що якраз під час багатонаціональних багатонаціональних навчань відбувається саме головне, а це установлення контактів між нашими офіцерами і офіцерами союзних нам країн, відбувається формування такого бойового братерства. І в умовах російської агресії це надзвичайно важливий елемент підготовки до відсічі російської агресії. Хочу звернути увагу, що ми вже зробили перший крок до створення цих частин, у нас вже створена спільна литовсько-польська бригада, українсько-польсько-литовська бригада. Ми традиційно проводимо, як сухопутні навчання, навчання протиповітряної оборони спільні так і навчання на морі. Я дуже прошу всіх депутатів сконцентруватися і підтримати цей законопроект. План, програма спільних навчань затверджена, всі деталі логістичні відпрацьовані, і це важливий елемент підняття нашої з вами обороноздатності. Комітет підтримав це рішення одноголосно. Прошу зал підтримати.

рішення Президента України про спільні військові навчання і поглиблену співпрацю з нашими партнерами. Для нашої країни це надзвичайно важливо, особливо сьогодні в умовах відбиття російської агресії, реформування Збройних Сил України і становлення нашої сфери безпеки і оборони. Але водночас ми наполягаємо на тому, що Україна в першу чергу сама має бути сильною для того, щоб відбивати всі загрози зовнішні і внутрішні, які постають перед нами. Для того, щоб мати сильну армію, сильну дипломатію, в першу чергу треба мати сильну економіку. Коли українці матимуть роботу, коли власний національний продукт вироблений в Україні буде продаватися по всьому світу. Коли стабільність гривні буде базуватись не на кредитах Міжнародного валютного фонду чи на вимиванні золотовалютних резервів, а на експортному потенціалі нашої країни, збільшенні продажу української продукції за кордон, тоді буде сильна армія, сильна дипломатія і сильна наша країна. І, найголовніше, у світі поважають тільки сильних, тому, коли ми сьогодні напрошуємося принижуючись, то за кредити, то на якісь інаугурації, то на якісь прийоми. Коли ми будемо сильними, до нас всі будуть проситися, а будемо сильними лише за умови, коли в першу чергу відстоюватимемо національні інтереси України. Інтереси рідної країни, коли працюватимемо не на Схід чи на Захід, а працюватимемо на свою країну, на своїх людей, на свою економіку, на свого національного виробника, на свою безпеку і оборону. І тому Радикальна партія наполягає на тому і вимагає від влади діяти виключно в національних інтересах України і не демонструвати гнучкість спини перед усіма, ким завгодно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Народного фронту" Лапін Ігор Олександрович, будь ласка.

Немає чого вагатися в прийнятті цього законопроекту, обов'язково треба приймати і голосувати за нього всім присутнім народним депутатам. Хочу нагадати, що ми маємо потужні Збройні Сили, які щодня набувають безцінного досвіду і цей досвід під час таких саме навчань багатонаціональних ми передаємо нашим країнам-партнерам. Ми всі повинні пам'ятати, що війни країни-агресора завжди закінчуються в столиці країни-агресора, над цим треба працювати. Голосуємо "за" і продовжуємо роботу.

Шановні колеги, шановні громадяни України! Дійсно цей законопроект потрібно підтримувати, але ми повинні розуміти, що кожні навчання, які проводяться, це все обігрується так звані театри бойових дій, в яких приймають навчання генералітет і високопосадовці Збройних Сил України, Міністерства оброни, Генерального штабу і так далі – ті люди, які фактично нас на фронті зраджували. Реформа в Збройних Силах не проведена і ті зрадники, які сидять в кабінетах, вони до сих пір там. Хто дає гарантії, що вони, знаючи плани нас і наших союзників, знову не вдарять нам в спину, коли буде активна фаза бойових дій. Потрібно, крім цих законопроектів, треба проводити реформу в Збройних Силах України, в Національній гвардії, в Національній поліції. Тому що ті нібито псевдореформи, які начаті, вони не проводяться. Зрадники сидять скрізь по кабінетах. Тому виступаю за те, щоб почати, дійсно, реформи у силових структурах. Вигнати, вимести все те, що там засіло, і обновити.

Борис Тарасюк, фракція "Батьківщина". Перш за все я хочу запевнити залу, що фракція "Батьківщина" підтримує даний законопроект. Друге. Я хочу сказати, що цей законопроект носить рутинний характер, оскільки йдеться про військові навчання, які проводяться вже десятиліттями. В той же час, відмінність цих навчань від попередніх навчань, до російської агресії, полягає в наступному: що якщо раніше наші військові отримували досвід від партнерів з країн-членів НАТО, то сьогодні наші партнери з країн-членів НАТО отримують досвід, якого набули наші військові під час бойових дій з російськими агресорами і їх найманцями. Я закликаю всіх від імені фракції "Батьківщина" підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую вам. Від "Самопомочі" Пастух, будь ласка. 11:10:03 ПАСТУХ Т.Т. Тарас Пастух, фракція "Об'єднання "Самопоміч", Тернопіль. Очевидно, що наша фракція буде підтримувати даний проект рішення Президента, і, можливо, багато з нас його сприймає абсолютно формальним, тому що зал, я думаю, повністю консолідовано

Дякую. Ми маємо практику, коли проведення спільних навчань при формуванні сил спецоперацій дуже довго не могли нашим Генеральним штабом знайти територіально місце визначення, і час, і ресурси країни були використані… м'яко кажучи, неефективно. На сьогоднішній день наші навчальні центри є далекими від тих зразків, які сьогодні пропонують країни НАТО. Тому, проходячи ці міжнародні навчання, нам потрібно також… ГОЛОВУЮЧИЙ. нам потрібно також і вдосконалювати свої навчальні центри. Щоб хлопці, які пройшли спільні навчання, могли цей досвід передавати іншим військовослужбовцям, які зараз підписують контракти, Збройним Силам. Враховуючи це, прошу весь зал підтримати дане голосування, а Генеральний штаб – все-таки покращити роботу щодо навчання військовослужбовців. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, будь ласка, прошу заходити в зал. Через дві хвилини відбудеться голосування. Прошу секретаріат Верховної Ради повідомити депутатів, що зараз відбудеться голосування. Будь ласка, поки заходять депутати, Кишкар, одна хвилина. Включіть мікрофон. І прошу займати свої місця. Шановні колеги, в дійсності, це технічного характеру закон, який безпосередньо впливає на боєздатність наших підрозділів. Шкодую, що на 2017-й заплановано лише два великомасштабних навчання, і втішений тим, що, власне, ці навчання будуть, і будуть повномасштабними. Я би за свою 15-річну військову кар'єру мріяв би прийняти в них участь. Погоджуюся з тим, що багато в чому зараз ми передаємо свій досвід військовим, у тому числі й американським. І дуже буду втішений, якщо цей досвід буде поширюватися на створення двосторонніх підрозділів за відповідними міжнародними угодами на прикладі нашої польсько-литовсько-української бригади. Дякую. Дякую. Отже обговорення завершене. Всі виступаючі висловили підтримку. Це, справді, важливий проект закону, який дає нам змогу проводити спільні навчання з нашими військовими союзниками: з НАТО, з ЄС. І тому я прошу всіх відповідально підійти до голосування, прошу зайняти свої робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях, за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, підтримуємо, прошу проголосувати.

Отже, це питання Конституційного Суду. Я поставлю пропозицію на голосування перенести його на розгляд зараз, якщо будуть голоси, ми зможемо у нього увійти, якщо голосів не буде, ми відразу перейдемо до питань освіти. Отже, колеги, я прошу зайняти робочі місця і приготуватись, це важливе питання, 5356 проект Закону про Конституційний Суд України. І якщо ми будемо мати достатню кількість голосів, ми зможемо увійти в його розгляд і сьогодні прийняти рішення. Я прошу приготуватись до голосування, воно є в порядку денному, просто через кілька питань, моя пропозиція перенести його на зараз і я прошу сконцентруватись. я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про Конституційний Суд України ми перенесли в порядку денному і розглядали зараз. Хто підтримує цю пропозицію, прошу проголосувати і прошу підтримати. Отже, 5336, перенесення питання на розгляд зараз. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! За-167 Не підтримана дана пропозиція залом. І тому ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це є блок питань освіти. Це є проект Закону 4783, про внесення змін до розділу ХV Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про вищу освіту". І я прошу підтримати пропозицію розгляду його за скороченою процедурою, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати

За-161 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Зі святом всіх вас, нас, український народ! Шановні колеги, підставою для розробки цього законопроекту стала необхідність забезпечення прийому та підготовки аспірантів науковими установами в 2016-17 роках. На жаль, у зв'язку з невиконанням колишнім керівництвом Міністерства освіти і науки України вимог Закону України "Про вищу освіту" щодо початку роботи Національного агентства забезпечення якості освіти під загрозою повного зриву опинилось державне замовлення на підготовку кадрів вищої кваліфікації. Тому на запит Національної академії наук України, галузевих академій наук України ми підготували відповідний законопроект, який, на жаль, не був розглянутий в попередньому році. 14 червня 2016 року законопроект розглядався на засіданні Комітету з питань науки і освіти за участю представників Міносвіти, якими було подано низку суттєвих пропозицій, які були повністю підтримані комітетом. Реалізація законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету. Головне науково-експертне управління, розглянувши законопроект, вважає, що за результатами розгляду у першому читанні він може бути прийнятий за основу. тих зауважень, які зробили, ми просимо під стенограму відповідних пропозицій прийняти цей законопроект і за основу, і в цілому. Тому під стенограму. Пункт 2 доповнити новими підпунктами 15-17 у такій редакції: "Наукові установи, у яких на момент набрання чинності Законом України "Про вищу освіту" відкрито аспірантуру, мають право продовжувати прийом до аспірантури за відповідними спеціальностями та власними освітньо-науковими програмами до 1 вересня 2017 року без ліцензування відповідної освітньої діяльності. Підготовка аспірантів, започаткована у відповідності з законодавством, чинним до набрання чинності Закону "Про вищу освіту", продовжується в межах строку, передбаченого цим законодавством і в межах фінансування, передбаченого для цієї підготовки. І 17. Норми частини три і Дайте, будь ласка, завершити. 30 секунд, будь ласка. Створені до цієї дати спеціалізовані вчені ради вважаються акредитованими до закінчення терміну їх повноважень." У зв'язку з цим підпункти 15-18 вважати відповідно підпунктами 18-21. Шановні колеги! Прошу підтримати. Дякуємо вам, шановний пане Співаковський. Шановні колеги! Згідно Регламенту у нас немає співдоповідача по цьому законопроекту. Але просить слово перший заступник міністра освіти і науки Ковтунець Володимир Віталійович. Я пропоную зараз наступну пропозицію, щоб представники фракцій обговорили законопроект і потім ми надаємо слово профільному міністерству. Будь ласка, записуємося: два – "за", два – "проти" від фракцій на обговорення законопроекту. І потім ми надамо підсумовуюче слово представнику профільного міністерства. Будь ласка, "Народний фронт", народний депутат Бондар. З місця чи з трибуни ви будете виступати, шановний колего? З місця, з місця. 11:20:34 БОНДАР М.Л. Передайте, будь ласка, слово Креміню Тарасу. буде виступати. 11:20:42 КРЕМІНЬ Т.Д. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Шановні колеги, я хотів би звернути увагу, що, справді, ми підтримали цей законопроект, проект закону до внесення змін до розділу XV Закону "Про вищу освіту" ще в липні 2016 року, коли фактично не було вирішено питання стосовно створення Національної агенції з забезпечень якості вищої освіти. Були певні труднощі із призначенням і обранням керівництва, власне, самого НАЗЯВО. Але ситуація поступово виходить на фінішну пряму. І, я думаю, що на найближчих засіданнях Кабінету Міністрів буде розглянуто питання. Водночас, ми не повинні зупиняти процес імплементації Закону про вищу освіту і тим самим повинні створити всі необхідні умови для того, щоб працювали ефективно спеціалізовані вчені ради, для того, щоб працювали аспірантури, для того, щоб потенціал і науковий, і науково-технічний в Україні, звичайно, зростав і набував нових обертів. Тому я просив би наших колег уважно звернути увагу на фабулу наших запропонованих змін, які підтримані нашим комітетом і прийняти рішення. Дякую.

як людина ,яка має безпосереднє відношення до підготовки аспірантів, а також магістратуру. Я хочу сказати, що є дуже багато зіркових дітей, які закінчують магістратуру, але в силу того, що не здатні проплатити власними коштами навчання в аспірантурі відмовляються від цього навчання. я б дуже просив би, шановні колеги, підтримати, тому що кожна держава, яка думає про своє майбутнє, вона повинна формувати потужний кадровий і науковий потенціал. Це діти, які сьогодні в аспірантурі, які народилися вже у незалежній Україні. Їм сьогодні по 26, до 30 років. Це саме ті, хто через 5, 6, 7 років буде видавати на гора, як кажуть, науковий продукт.

Дякую. Шановні колеги, гармонізовуючи своє законодавство до вимог Європейського Союзу, ми свого часу прийняли прогресивний і хороший Закон "Про вищу освіту", і там ввели нове поняття, саме науковий ступінь доктора філософії. Так от цей проект закону розроблений нами у співавторстві з колегою Співаковським, який доповідав його, у зв'язку з відсутністю ми розробили цей проект, належних умов для здобуття саме нововведеного наукового ступеню доктора філософії. Дві суттєві особливості цього закону хочу всім нагадати. Перша. Встановлюється, що вищі навчальні заклади та наукові установи, у яких на момент набрання чинності Закону України "Про вищу освіту" було відкрито аспірантуру, мають право продовжувати прийом до аспірантури та здійснення підготовки докторів філософії до 1 вересня 2018 року. І друга особливість. Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій до 1 січня 2019 року утворюються в порядку, встановленому законодавством України, яке діяло до 1 липня 2014 року, а рішення таких спеціалізованих вчених рад затверджується Міністерством освіти. Колеги, необхідні уточнення, які для цього закону потрібні, ніяких у нас зауважень на комітеті не було. Прошу підтримати з урахуванням тих пропозицій, які були висловлені виконуючим обов'язки голови комітету, моїм колегою Співаковським. Дякую. Дякуємо. Шановні колеги, тільки три фракції записалися на виступ по цьому законопроекту. Чи є ще бажаючі? Можливо якась фракція не висловила свою позицію. Немає. Тоді, будь ласка, я прошу дві хвилини надати для виступу

міністерство було ініціатором підготовки такого законопроекту рік тому у зв'язку з тим, що запроваджувалася Законом "Про освіту" процедура ліцензування аспірантури. І ця процедура вимагала чималих зусиль як від наукових академічних установ, так і навантаження великого на Міністерство освіти і науки, яке відповідає за ліцензування. Оскільки закон тоді не був прийнятий, ми мобілізували всі можливі ресурси і зараз понад 75 відсотків наукових установ отримали ліцензію на підготовку аспірантів. Тобто проблема по суті вирішена і аспірантура ліцензована. Вищі навчальні заклади, наукові установи мають ліцензію і відповідно до Закону "Про вищу освіту" зараз ведуть підготовку аспірантів. Тому потреба, актуальність пункту 15 відпадає. Щодо пункту 16. Якби міністерство прагнуло побільше утримувати у себе повноважень, ми сказали б, давайте цей пункт приймемо. Але ми хотіли б, щоб ідеологія Закону "Про вищу освіту" була витримана до кінця: були розділені повноваження адміністративні і повноваження, які стосуються забезпечення якості освіти. І І ми зробили все від нас залежне, щоб запрацювало Національне агентство забезпечення якості освіти. Ми сподіваємося, що найближчим часом буде вирішено питання призначення голови агентства і це агентство саме воно має бути відповідальним за акредитацію В тій частині, де продовжується підготовка за старим законодавством, міністерство і його атестаційна колегія затверджує рішення рад, а далі має працювати нова система, яка розширює автономні права вищих навчальних закладів. Тому міністерство не наполягає на прийнятті цього законопроекту. Дякую. Позиція зрозуміла, міністерство не наполягає, а профільний комітет наполягає. Зала буде визначатись. Для того, щоб зала визначилась, дуже важливо, щоб народні депутати України повернулись на свої робочі місця, бо зараз ми будемо переходити до голосування. Шановні колеги, я прошу всіх повернутися на свої робочі місця, зараз ми будемо переходити до голосування щодо цього законопроекту. Шановні колеги, я прошу повернутись на свої робочі місця і тих, хто стоїть в залі, і тих, хто знаходиться в кулуарах. Будь ласка. Дякуємо всім, хто повертається. Шановні колеги, Будь ласка, прошу повертатися на робочі місця. І зараз ми ставимо на голосування у першому читанні, проект Закону про внесення змін до розділу ХV Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про вищу освіту" (щодо вступу до аспірантури та діяльності спеціалізованих вчених рад). Шановні колеги, готові всі до голосування? Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо, шановні колеги. Не встигли. Давайте ще раз. Я закликаю всіх повернутись до сесійної зали. Шановні колеги, будь ласка, якщо хтось має іншу просто точку зору, то ви маєте все одно визначатися голосування "за", "проти", "утримався", але показувати присутність народних депутатів на своїх робочих місцях. Я ставлю на голосування повернення до розгляду законопроекту 4783. І всі, хто не долучився до голосування, просимо зайти до сесійної зали.

Ще одне, ми зможемо повернутися і за основу проголосувати? Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію: повернутися до розгляду проекту закону 4783. Прошу зайняти робочі місця. І прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, голосуємо. Колеги, може, ми підтримаємо пропозицію: повернути в комітет на доопрацювання? Ще раз, так? Піднімаються, добре. Ми почекаємо 30 секунд, будь ласка, запросіть депутатів в зал.

не урегульовано через те, що ми не відкрили агентства. Але 15 відсотків – це люди, це аспіранти, які зараз навчаються, ми вирішуємо долю людей. Якщо це таке наше відношення до людей, ну, то нема проблем. Але давайте покажемо в це велике свято, що наше відношення до українських людей, які творять науку, які формують людський капітал тут на Україні, для нас воно має сенс і має святе значення. Дякую і прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, будь ласка, займаємо робочі місця, заходимо в зал. Ще просять 30 секунд, депутати піднімаються. Кремінь, одна хвилина. Кремінь. Включіть мікрофон. Прошу займати робочі місця. Будь ласка. Шановні колеги! Тарас Кремінь. У зв'язку з тим, що, очевидно, у народних депутатів виникли певні занепокоєння і сумніви, я все-таки пропоную повернутися до голосування і запропонувати прийняти цей закон за основу, для того щоб ми потім на комітеті врахували можливі застереження наших колег і потім, очевидно, якщо буде така потреба, ми його прийняли в цілому. Дякую. Дякую. Колеги, я буду ставити тільки за основу. Тому я прошу повернутись. Я поставлю тільки за основу, щоб всі застереження ми могли врахувати в розгляді між першим і другим читанням. Отже, прошу зайняти робочі місця. Я ставлю першу пропозицію повернутись. Але якщо не буде підтримана вона, проект закону буде відхилений. Прошу зайняти робочі місця. І прошу підтримати пропозицію повернутись до проекту Закону 4783. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

Колеги, ну, справді, бракує кілька голосів. Колеги, ви можете сісти на робочі місця? Пане Константіновський! Будь ласка, займіть робочі місця. Хлопці, хто ближче, скажіть…

Зайняли робочі місця усі, так? Усі на місцях. Отже, колеги, голосуємо повернення до 4783. Колеги, будь ласка, прошу сконцентруватись. Прошу проголосувати. Всі на місцях, так? Голосуємо повернення до 4783. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо.

Проект Закону 4783 відхилено. Переходимо до наступного проекту Закону 5240. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Будь ласка, прошу підтримати.

193 – "за"… 4 – "за", рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Марченко Олександра Олександровича. Будь ласка. Співаковський, ви будете доповідати, так?

Два роки тому ми прийняли… не ми, не наше скликання прийняло Закон "Про вищу освіту". В результаті прийняття цього закону зараз цілий сектор освіти – це технікуми і коледжі – вони зависли, їх нема. Вони не в системі вищої освіти, і вони не в системі профтехосвіти. Базовий закон про освіту зараз ще не прийнятий. В результаті з 1 вересня… Я також звертаюся і до "Опозиційного блоку", бо це питання, яке ви будете обговорювати з своїми виборцями. технікуми і коледжі зараз ніде. Якщо ми з вами… Комітет одноголосно проголосував за цей законопроект. Якщо ми з вами не приймемо це рішення, зараз вибудується черга технікумів і коледжів до того, щоб отримувати відповідні ліцензії в Міністерстві освіти України. Я хочу врахувати, ви розумієте, що коли така черга формується, які ризики від цього виникають. Тому, якщо ми з вами не проголосуємо зараз за підтримку технікумів і коледжів для того, щоб вони, поки ми не прийняли базовий Закон "Про освіту", вони мають можливість так же, як і ПТУ мати таку ж долю. Тому прошу звернути на це увагу. Шановні колеги, від вашого зараз вибору, від вашого голосування залежить, чи залишиться в системі України такий сектор освіти як технікуми і коледжі. Шановні колеги, давайте їх підтримаємо, це абсолютно нормальний крок на шляху розбудови системи освіти України, не дамо повторити долю профтехосвіти для технікумів і коледжів. Дякую. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за доповідь. Прошу провести запис: два – "за", два – "проти".

Дякую, Олександр Рафкатович, за надану можливість виступити. Шановні колеги, буде дуже прикро, якщо зараз у нас не вистачить голосів у залі. Мова не просто про долю сотень тисяч юнаків і дівчат, які здобувають, колись називалась середня спеціальна освіта. Мова в тому числі за долю нашої економіки, за спеціалістів середньої ланки. У кожного на окрузі є такий технікум або коледж і не один, у кожному місті, у кожному невеличкому навіть райцентрі є такі учбові заклади, це сотні тисяч нашої молоді. Друзі, треба їм дати чітке визначення, що вони потрібні країні, потрібні як спеціалісти середньої ланки, яких сьогодні вкрай не вистачає, ви знаєте, на виробництві, на скільки ці люди дуже важливі. Якщо ми… зараз не вистачить голосів, ми знову залишаємо, вибачте за таке слово, підвішеними сотні тисяч людей. Друзі, немає ніякого протидуху в нас на засіданні комітету, всі одноголосно підтримали. Я звертаюсь до всіх депутатів проголосувати за цей закон, він дуже необхідний. Дякую.

Тарас Кремінь, "Народний фронт". Шановні колеги, я хотів би привернути вашу увагу до трьох важливих документів, які стоять сьогодні на порядку денному, і вони безпосередньо стосуються розгляду і цього законопроекту. Це, в першу чергу Закон України "Про вищу освіту", який ми повинні цього року максимально імплементувати у чинне законодавство. По-друге, це законопроект про освіту, який зараз знаходиться на розгляді до другого читанні на нашому комітеті, окремі зі статей які створити відповідний резонанс у професійному середовищі, серед народних депутатів, наших колег української держави. І, звичайно, третій важливий документ – це короткострокова програма дій українського уряду до 20 року, де в частині освіти, науки та інновацій відведено колосальну роль закладам профтехосвіти, і звичайно навчальним закладам І, ІІ рівнів акредитації. Тому цей закон, цей законопроект, який ми зараз розглядаємо, він виник 2016 року, коли справді була величезна потреба в тому, аби відповісти на ключові запитання для наших технікумів і коледжів. Я думаю, що вона буде вирішена однозначно Законом про освіту. Тому я пропоную підтримати цей законопроект у першому читанні. І розуміючи сьогоднішній настрій наших колег у сесійній залі, все-таки обговорити з ними всі необхідні зауваження, які виникли, до другого читання і в цілому. Дякую.

По ряду об'єктивних і суб'єктивних причин ми сьогодні валимо надважливі законопроекти. Ну, реально депутатів немає в залі, необхідних для голосування. Я вас прошу, прийміть, може, сьогодні якесь рішення. Хай уже ті, хто хочуть іти купатися в ополонці, хай ідуть. Хай ті, хто не можуть вернутися, хай уже не вертаються, розумієте. Але больно дивитися на те, що надважливі законопроекти не проходять. Якщо ми їх сьогодні не будемо голосувати, ми не зрозуміло, коли ми до них вернемося. Але ми розуміємо про те, що це є ті законопроекти, які ми мусимо проголосувати. І тому я вас просто благаю як Голову Верховної Ради, прийміть якесь рішення, візьміть відповідальність. І або всі в зал, або сьогодні це треба припинити. Дякую. Це правильна ваша позиція. Але я вважаю, разом з тим, неприйнятним те, що в робочий час нема депутатів. Якщо ми побачимо, що такий є стан, можливо, я проведу сигнальне голосування. І побачимо, чи є в залі потенціал для прийняття будь-яких рішень. Давайте ми ще по цьому закону подивимося, давайте обміняємося думками, як буде. І, можливо, ми так і поступимо. Але я вважаю, ми повинні сконцентруватись зараз, закликати всіх депутатів в зал і виходити на позитивні рішення. І зараз я надаю слово для виступу Чижмарю від Радикальної партії. Будь ласка, пане Юрій. 11:43:39 ЧИЖМАРЬ Ю.В. Шановні колеги! Шановний головуючий! Фракція Радикальної партії однозначно підтримує високі стандарти в освіті. Україна хоче інтегруватися в Європу і таким чином, її спеціалісти повинні відповідати європейським рівням і Для цього ми приймали закон і 1 липня він 2014 року вступив в дію, яким ми передивилися систему вищої освіти і зобов'язали всі коледжі, всі інші, ну, так звані навчальні заклади, які були продуковані протягом 20 років, де викладали не дуже якісно, пройти ліцензування, акредитувати свої освітні програми, переглянути навчальний і професорсько-викладацький склад. Для того, щоб привести у відповідність нашу освіту до європейський стандартів. За два роки цей закон невиконаний. Закон давав певну паузу, два роки можливість переліцензуватися. Якщо навчальний заклад І рівня акредитації не переліцензовується, він переходить в систему професійно-технічної освіти, звичайної професійно-технічної освіти. Він не закривається. повинні ми повинні все ж таки сьогодні придивитись до цього закону. Тому що та кількість вузів, подивіться у себе в районах, де викладають п'ять викладачів в десятьох вузах, ходять з одного до одного на півставки, незрозуміло, як викладають, беруть гроші, як за вищу освіту, а насправді це професійно-технічна освіта, це ми тільки забираємо кошти з бідних сімей, даючи їм рівно освіту нижче ніж вища освіта, от. Набиваємо кишені власникам приватних вузів. І таким чином нічого не змінюючи в освіті. Тепер ми хочемо це продовжити до 2020 року, цю кормушку! Тому, шановні колеги, я би вас все ж таки, привернув вашу увагу до цього закону. Тому що ми не повинні здирати з людей гроші за неякісну освіту. І ми не для того приймали новий закон, щоб на сьогоднішній день пережитки старої системи, де просто створювали кормушки в освіті, існувала і завтра. Вони повинні привести свої освітні програми і педагогічний склад до рівня, якого вимагає сьогоднішня освітня програма. І термін був даний достатній. Тому я закликаю, можливо, і проголосувати в першому… Будь ласка, 30 секунд. Завершуйте. ЧИЖМАРЬ Ю.В. Тому, можливо, в першому читанні і проголосувати, але до другого читання передивитися все ж таки цей закон і внести в нього корективи, які не допустять створення чисто комерційних структур у вищих закладах України. Дякую. Дякую вам. Я дам всім, колеги. Я всім дам слово, просто у певній послідовності: спочатку – від фракцій, хто не виступав, а потім – від депутатів. Добре? Будь ласка, від "Самопомочі" Олег Березюк. Будь ласка. 2 хвилини, по 2 хвилини даємо. Вельмишановні пані і панове, дуже часто так трапляється в українському парламенті, що благими намірами ми робимо погані справи. Насправді, цей закон є дуже маніпулятивним. Ми сьогодні маємо феномен, коли вищі навчальні заклади, справді, прикриваючись доброю метою, надають погані якісні послуги у своїх так званих філіях, видаючи дипломи молодшого спеціаліста. Це є неправильно. Цей закон, якщо ми сьогодні його не приймемо, він не знищує середню ланку освіти в Україні, технічної освіти, він неї не стосується, цей закон дозволяє у більшості випадків корупційну діяльність університетів, які повідкривали свої філії і штампують дипломи за гроші, роблячи великий гріх, не надаючи якісних освітніх послуг дітям, батьки яких купують ці дипломи. Тому цей законопроект голосувати неможна, він не стосується середньої професійно-технічної освіти. Дякую. Будь ласка, 2 хвилини Володимир Литвин, Включіть мікрофон. Шановні колеги, відносно цього законопроекту, відносно ситуації, яка склалася в системі освіти. Це просто курс і позиція на те, щоб знищити вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації під гарними гаслами, що там суціальна корупція. Я повинен сказати, шановні колеги, що в мене на виборчому окрузі три таких навчальних заклади. Ви тоді поїдьте і подивіться чи є там корупція і хто там навчається, і кого вони готують. І ми з вами домовилися про те, були, на комітеті, що ми знайдемо можливість для того, щоб ця ланка, цей сегмент освіти залишився. Але продовжується впертий курс, зруйнували… знищили фактично традиційні професійно-технічні училища, а тепер цей сегмент освіти бажають перевести на систему профтехосвіти. Якщо навіть знайдуть вони можливості для того, щоб акредитуватися на бакалавра, то ви мені скажіть, шановний колего, чи зможуть готувати батьки дитину 4 роки на медсестру або акушера, або фельдшера? Ці навчальні заклади виконують величезну соціальну функцію, там навчаються не багаті діти. Тому я просив би вас, шановні колеги, не займатися балаканиною, а розуміти цю систему освіти і прийняти рішення принаймні проголосувати зараз за основу для того, щоб ми вивчили потім можливості і прийняли остаточне рішення. Інакше ця система освіти буде знищена, а потім ми візьмемося за систему вузів ІІІ-IV рівня акредитації, будемо говорити, що там не менше корупції. Не всім щастить вчитися за межами України. І, повірте, в нас є прекрасні заклади, треба тільки бачити і підтримати позитив, а не розказувати, що скрізь погано. Не може так жити країна. Скрізь погано, одні ми тут хороші в Верховній Раді і не можемо прийняти… Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, в той час як весь світ вкладає в освіту і вкладає в інтелект нації, оскільки чітко розуміє, що саме з цим пов'язаний розвиток багатьох країн, на жаль, чомусь в нашій державі питання освіти відкладається на другий план і реформуванням цієї галузі займається не профільне Міністерство освіти, а в переважній більшості Мінфін. І ми бачимо до чого призводять ті реформи, коли ними займаються не профільні міністерства, а коли ці реформи виходять з Мінфіну. І та ситуація, яка сьогодні склалася у професійно-технічній ланці освіти, в середній освіти, вона не просто важка, вона надзвичайно важка і розбалансована. Якщо ви сьогодні задасте питання, в який спосіб фінансується заклад професійно-технічної освіти, який знаходиться в селі, в районному центрі чи в обласному центрі? Ви однієї відповіді на це питання не знайдете. Звичайно, що я погоджуюся з аргументами попередніх виступаючих, що цей закон однозначно потрібно приймати. Але давайте скажемо і іншу сторону медалі, що це питання, воно вирвано з контексту, нам потрібно у комплексі розглянути питання середньої ланки освіти, нам потрібно у комплексі розглянути питання Закону "Про освіту" і Закону "Про вищу освіту", і бажано це зробити, і виділити для цього один день в стінах парламенту для того, щоб прийняти зважені, нормальні рішення, які будуть регламентувати розвиток галузі освіти набагато майбутніх років. І, що саме важливо, цими питаннями повинен займатися не Мінфін, а ці питання повинні виходити від Міносвіти і ці питання повинні супроводжуватися профільним комітетом з питань освіти. Дякую.

чи приймаю я аргументи пана Чижмаря і пана Березюка? Абсолютно приймаю. Але я хочу звернути вашу увагу, що не ефективну систему ламати через коліна це слабкий шлях, це не шлях інтелектуалів. Те, що зараз відбувається, подивіться, як зламали профтехосвіту і сказали давайте перекинемо на місцевий бюджет, окей, немає національної політики. Зараз завдяки тому, що ви не проголосуєте, що відбудеться? Всі технікуми, коледжі фактично автоматично підуть в ПТУ і це означає, що вони вже з наступного року будуть також на місцевому бюджеті. Чи витримає місцевий бюджет? Ні. Це означає, що буде бездумне, не системне, хаотичне закриття такої важливої ланки освіти. Що відповідають нам діти? Дуже просто, десятки тисяч наших дітей відповідають на наші розмови тим, що їдуть до Польщі, до Німеччини і так далі. То ми розуміємо, що якщо діти таким чином нам відповідають на наші аргументи, то це система хвора і це означає, що ми не повинні йти шляхом ламання через коліно цієї системи. Для того у нас є профільне міністерство якраз яке і формує цю політику і стратегію. Чи бачимо ми це? Ні, тому це шлях до закриття технікумів і коледжів, і автоматичного їх переводу до профтехосвіти це шлях в нікуди. І всім нам прийдеться відповідати за те, що ми з вами зробимо, бо це сотні тисяч людей, які стоять за нами. Тому, якщо ми хочемо повернути людський капітал тут на Україну, ми повинні за нього боротись, і ми повинні ще дати, якщо ми десь знайшли час за ці два роки, це означає, що ми повинні дати можливість відпрацювати ці питання і вирішити, де буде середня ланка освіти, у вищій техпрофосвіті, чи в базовій. Дякую за увагу. Вам вирішувати. ще не виступав представник Радикальної партії, одна хвилина. Добре, Барна, одна хвилина, потім міністерство одна хвилина і переходимо до голосування, прошу всіх заходити в зал. Будь ласка, Олег Валерійович. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хотів би громадянам України, освітянам засвідчити позицію нашої фракції. Закон, який ми зараз розглядаємо далекий від досконалості і потребує суттєвого доопрацювання. Але водночас ми повинні розуміти, що в тих освітніх закладах, якими пропонується регулювати діяльність цим законом, навчаються діти переважно сироти, з малозабезпечених сімей, діти не блатних батьків, які не можуть собі дозволити можливості платити величезні кошти за навчання чи в Україні, чи за її межами. Тому фракція Радикальної партії підтримає цей законопроект в першому читанні за умови суттєвого доопрацювання до другого читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, Барна, одна хвилина. Барна буде виступати від трибуни. Шановні друзі! Христос охрещається! В моєму окрузі 10 подібних закладів – коледжі, технікуми, які здійснюють дійсно професійну підготовку як в системі аграрній, так і в переробній промисловості, в тому числі і в бухгалтерській справі і юридичній. українській освіті сформований серйозний кістяк оцієї ланки освіти, саме ланки молодших спеціалістів – серйозні бази, серйозні кадри, які дають гарних кваліфікованих спеціалістів. Тож я прошу підтримати цей законопроект для того, щоб зберегти цю базу. А тих, хто дуже рветься за європейськими стандартами, я прошу і звертаюся: не спішіть. Тому що українська педагогіка, українська освіта має дуже серйозні здобутки, які можуть бути прикладом і достатком для всієї спільноти. Слава Україні! Шановні народні депутати, дехто, можливо, не зовсім зрозумів суть цих змін. Коротко пояснюю, в нині діючому новому законі з 2017 року коледжі повинні або піти в систему профтехосвіти, або якась частина повинна приєднатися до університетів і випускати бакалаврів або молодших бакалаврів. Це призведе до того, що в нас фактично дві третини нині діючих коледжів, а по-старому це технікуми, перестануть існувати. Тому щоб внести певні зміни, провести підготовчу роботу і пропонується продовжити випуск молодших спеціалістів. Я вважаю, в нинішніх умовах це правильно і це дасть змогу зберегти цю ланку професійної фактично освіти: "молодший спеціаліст". Тому прошу підтримати даний законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, заключний виступ представника міністерства. І через дві хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Я прошу всіх заходити в зал, зайняти робочі місця. І прошу, Ковтунець Володимир Віталійович, перший заступник міністра освіти і науки. Включіть мікрофон. Будь ласка. 11:58:23 КОВТУНЕЦЬ В.В. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в усі часи надзвичайно високо цінувався на ринку праці і надзвичайно потрібний для нашої економіки і для нашої промисловості. В умовах високотехнологічного виробництва кваліфікації кваліфікованого робітника – випускника ПТУ, - уже не достатньо для того, щоб працювати на сучасному виробництві, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста. І ця кваліфікація відноситься до вищого рівня професійної, але до університетської, не вищої освіти. І зараз я хочу спростувати декілька тверджень, які тут виносяться в підтримку цього законопроекту. По-перше, система підготовки молодшого спеціаліста ніколи за своєю природою не була вищою освітою. Там не працюють науково-педагогічні працівники, там працюють звичайні педагогічні працівники – вчителі. Там немає наукової діяльності. І тому було вирішено поставити все на свої місця, як це належить. Це високий рівень доуніверситетської освіти, але це не вища освіта. Понад 70 коледжів зараз отримали ліцензії на підготовку бакалаврів, і вони залишаються в системі вищої освіти. твердження, яке треба спростувати: що система ліквідується. Система працює, система фінансується зараз за повною програмою, підготовлені умови прийому на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста окремо від умов прийому до вищих навчальних закладів, фінансування забезпечується за повною програмою. Але… але я хочу нагадати, що Міністерство фінансів при підготовці бюджету на цей рік пропонувало… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. пропонувало цю систему освіти віднести до місцевого рівня. Ми проти. Зараз міністерство працює над розробкою Державної програми розвитку, підготовки молодшого спеціаліста, і це буде те рішення, яке повинно цю систему не не тільки утримати, але й розвивати. Ми запрошуємо до співпраці, і якщо хочете нам допомогти, прийміть постанову – доручити уряду прийняти таку державну програму. Дякую за увагу. Ми проти цього законопроекту. Я був переконаний, що це є узгоджена позиція. Отже, колеги, переходимо до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"). Хто підтримує даний законопроект 5240, я ставлю його на голосування згідно пропозицій комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати.

друга пропозиція – за основу. За основу, тільки за основу. Хто підтримує законопроект за основу 5240, прошу проголосувати. Хто підтримує за основу, прошу голосувати. І останнє, колеги. Повернути в комітет на доопрацювання. Прошу усіх підтримати: повернути в комітет на доопрацювання. І я прошу усіх навколо тої пропозиції сконсолідуватися, вона може об'єднати зал. Колеги, будь ласка. Я ставлю на голосування пропозицію – повернути в комітет на доопрацювання проект Закону 5240. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

За-218 Колеги, я ще раз поставлю. Ну колеги, кілька голосів, це ж в комітет на доопрацювання, це ж не є прийняття рішення ні за основу, ні в цілому, вони зможуть доопрацювати згідно позиції. Будь ласка, Володя, ще одне голосування, я ще раз поставлю. Я ще раз ставлю, колеги, пропозицію, останнє, яке є, суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання, колеги. Остання пропозиція, якщо вона не буде підтримана, законопроект буде відхилений. Отже, остання, згідно Регламенту, пропозиція проект Закону 5240 повернути суб'єкту законодавчої ініціативи. Прошу підтримати і прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо, прошу підтримати. За-232 Рішення прийняте. Колеги, я запрошую до оголошення повідомлення Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірину Геращенко. Будь ласка. Шановні колеги, перед тим як ми з вами всі підемо на перерву, я хочу зробити оголошення, що з нагоди зараз другої річниці боїв по захисту Донецького аеропорту сьогодні в кулуарах третього поверху Верховної Ради за сприяння Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій і антитерористичних операцій та людей з інвалідністю проходить фотовиставка фотовиставка захисника аеропорту кіборга Руслана Боровика. І запрошую всіх нас відвідати цю виставку. Там представлено більше, аніж 100 знімків людини, яка разом зі своїми колегами знаходилися в аеропорту і захищали його. Запрошуємо на виставку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, згідно Регламенту, я оголошую перерву на 30 хвилин до 12:35. І прошу в 12:35 всіх повернутися в зал для продовження нашої роботи. Будь ласка.

Отже, шановні колеги, наступне питання порядку денного – це теж з блоку освіти і науки – це є проект Закону про внесення змін до розділу ХV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо строків захисту дисертацій та права на отримання диплому доктора філософії (2316а). І від комітету є пропозиція розгляду його за скороченою процедурою, колеги. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, будь ласка, голосуємо. За-91 Нема політичної волі для розгляду за скороченою процедурою, Я запрошую до доповіді народного депутата України Скрипника Олексія Олексійовича для доповіді даного проекту Закону 2316а. Будь ласка, Олексій Олексійович. Доброго дня, шановні колеги. Нас є дуже багато в залі, тому ми маємо великі шанси прийняти закон, який треба було прийняти ще рік назад. Іде мова про те, що коли приймали Закон "Про вищу освіту", то не врахували, що його впровадження займе набагато більше часу, ніж очікувалось. до перехідних положень ввели часові обмеження, в які ні органи влади, ні наукові установи, ні аспіранти не могли вкластися. Аспірантів і докторантів, які закінчили навчання до прийняття Закону "Про вищу освіту", зобов'язали захистити дисертації за один рік. Оскільки спеціалізовані вчені ради мають низьку пропускну здатність, то вкластися в один рік було практично неможливо. Тому є пропозиція, яка, насправді ми цей закон мали розглядати рік назад, збільшити час захисту дисертацій до 4 років, до вересня 2018 року. Це просто для того, щоб дати можливість, зробити, щоб ті молоді вчені, які хотіли захистити дисертації, могли це зробити фактично по старих підходах. А вже нові ті ради, які зараз є і які зробили атестацію, могли вже готувати докторів філософії. Крім того, ми пропонуємо замість заміни дипломів аспірантів на дипломи докторів філософії, урівняти їх в статусі без заміни диплому. За прикладом зрівняння статусів спеціаліста та магістра. І через те, що Верховна Рада довго розглядає законопроект, прошу внести правку до нього з голосу. Дія цього закону поширюється на осіб, захист дисертацій яких відбувся до набрання ним чинності. Тому що ми цей закон мали розглядати ще минулого літа. Дякую за увагу. Залишайтесь, будь ласка, на трибуні для запитань. Прошу записатися для запитань до доповідача.

Немає запитань до доповідача. Дякую народному депутату Олексію Скрипнику. Запрошую до співдоповіді голову Комітету з питань науки і освіти народного депутата Олександра Співаковського. Доброго дня, шановні колеги. У мене проста пропозиція. Дивлячись на те, що у нас відбувається, зняти це питання, бо це неповага до освіти, це неповага до тих людей, які фактично будуть формувати майбутнє України. От вони бачать, як ми з вами формуємо політику в галузі майбутнього. Тепер наступне. Хочу сказати, що і перший законопроект, який ми розглядали, 4783, і другий законопроект 5240, і нинішній законопроект, який доповідав шановний Олексій Олексійович, 2316 – всі ці закони, законопроекти точніше, звідкіля вони взялися? Від тої недолугості, яка відбулась 2 роки тому, коли прийняли непідготовлене, непрораховане рішення і прийняли Закон "Про вищу освіту". Зараз ми з вами всі маємо ці наслідки. Подивіться, будь ласка, що це за закон? Чи змінилась поведінка головних суб'єктів освітнього простору, студента? Студент як йшов за дипломом, так і йде. Змінилась поведінка викладача? Для нього головне сьогодні – навантаження. Чи змінилась поведінка університетів? Система вищої освіти як буде неефективною, так і залишилась. Шановні колеги, я звертаюсь до вас, що якщо ми пишемо базові, дуже важливі фундаментальні закони, ми повинні за них відповідати, а не написати і прийняти поспіхом з колінка і після цього перекроювати їх протягом 2-3 років. Так система не працює. Звернення до вас: давайте, знімаємо цей момент, це ненормально. Ми зараз працюємо над базовим Законом про освіту. Я думаю, що скоро він не буде, тому що ми повинні його зробити так, щоб він працював хоча б 20-25 років. Давайте поважати і себе як Верховну Раду, давайте поважати український народ, а головне – давайте поважати молодь, яка йде за нами і буде формувати Україну, якщо ми хочемо, щоб Україна була, дійсно, незалежною Україною. Слава Україні! Дякую. Залишайтесь, будь ласка, на місці. Можливо, у залу є запитання до співдоповідача? Прошу. Прошу провести запис. Значить, я все сказав зрозуміло. Ви сказали про те, що розглядається комітетом Закон "Про освіту", базовий закон, який, ви очікуєте, буде прийнятий і буде працювати не на рік, не на два, а буде працювати на

зал? І все-таки я, те, що я говорив під час свого виступу, я вважаю, що паралельно з розглядом Закону про освіту ми якраз і повинні одномоментно розглянути всі ті норми, які є суперечливим, не доопрацьовані по середній освіті і по вищій освіті.. Дякую. Зараз йде робота в робочих групах. Ми плануємо закінчити цю роботу, тому що ми отримали більше ніж тисячі правок до законопроекту, який прийнятий нами в першому читанні. Ми плануємо по плану закінчити роботу в робочих групах, до яких залучені абсолютно всі стейкхолдери, абсолютно всі зацікавлені сторони. До кінця березня. В квітні опрацювати цей проект вже голосуванням відповідним в комітеті і наприкінці квітня подати цей законопроект під купол Верховної Ради для прийняття. Я хочу просто звернути уваги, що там є питання, які є дуже важливими і дуже дискусійними для всіх нас, це питання 7 стаття про мови, це дискусійне питання про обов'язково, підкреслюю, обов'язково дванадцятирічку, це дискусійне питання, яке пов'язане зі структурою освіти в тій частині, яка стосується професійної освіти, тобто базового рівня, і вищої професійної освіти або це буде просто Дякую. Дякую вам за співдоповідь. І ми переходимо до обговорення. Прошу депутатів здійснити запис для обговорення від політичних фракцій. Прошу провести запис. Запрошую до слова народного депутата Амельченка від Радикальної партії. Не буде виступу. Дякую. Тоді запрошую до слова народного депутата Креміня від фракції "Народний фронт". Тарас Кремінь, "Народний фронт". Хочу підтвердити, що фракція політичної партії "Народний фронт" буде підтримувати цей закон, бо він несе, крім всього іншого, технічні правки, які повинен урівняти у своїх правах кандидатів наук і докторів філософії, тієї групи людей, яка введена Законом України "Про вищу освіту" у 2014 році. По-друге, я хочу звернути вашу увагу, що подовжено терміни стосовно захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатів наук, які так само повинні підтримати наших молодих вчених, які сьогодні публікуються у багатьох світових виданнях, які є рейтинговими для Національної академії наук, які додають престижу, які розробляють винаходи, які сьогодні користуються величезним попитом, тому це величезний крок на зустріч нашій молоді. І ще одна важлива деталь, цей закон є одним з тих, який максимально імплементує принципи і критерії Закону "Про вищу освіту". Тому звертаюся до наших колег, до колег від інших політичних фракцій, підтримати цей закон і за основу, і в цілому. Дякую. Дякую вам. Тепер ми можемо обговорити, народні депутати, які хотіли б виступити, взяти участь в обговоренні позафракційні, в тому числі, можуть долучитись до обговорення. Прошу провести запис для обговорення.

Безумовно, законопроект має абсолютно зрозумілу логіку, його необхідно підтримати, це абсолютно раціональна пропозиція. На жаль, так може статися, що не вистачить голосів, тому що багато депутатів відсутні, але цей закон необхідно приймати. Що стосовно загалом ситуації в нашій освіті, то безумовно нам необхідно звернути серйозну частку своєї уваги на це питання, тому це формування нашого майбутнього, це інвестиція в наше майбутнє. І ми розуміємо, що сьогодні дуже багато є проблем в нашій системі освіти, починаючи зі шкіл, закінчуючи вищими навчальними закладами. Ми розуміємо, що дуже багато реформ, які відбуваються, насправді є формальними реформами, які не несуть реальних змін в системі освіти, які просто робляться для галочки, для того, щоб механічно перенести якийсь іноземний досвід на наш ґрунт, і не завжди це працює. Звичайно, потрібно реально реформувати освітню систему, тому що зараз ми бачимо, що дуже багато людей, наприклад, молоді української виїжджає навчатися за кордон. І це, з одного боку, правильно, але, з іншого боку, говорить про те, що наші, багато наших навчальних закладів не витримують реальної конкуренції, і їм потрібно сьогодні дати певний поштовх до змін, щоб вони могли реально виховувати і навчати людей для того, щоб вони могли конкурувати і ставати успішними в житті. Ми розуміємо, що сьогодні є величезна проблема з профтехосвітою, про це багато говориться і ми розуміємо, що це абсурдно, коли у нас вищі навчальні заклади випускають дуже багато юристів, економістів, які потім не можуть знайти ніякої роботи за спеціальністю. робочі спеціальності, які мають величезний попит на ринку праці, їх сьогодні ми бачимо намагання знищити профтехосвіту. Ми розуміємо, що сьогодні дуже серйозно треба підійти до всіх цих питань. Звичайно, відбуваються певні позитивні зрушення і у вищій освіті, але вони відбуваються надто повільно. В нас немає часу, ми знаходимося зараз в умовах глобальної конкуренції, ми вже не говоримо лише про українські навчальні заклади. Вони вже сьогодні конкурують з навчальними закладами по всьому світу. створити всі необхідні умови для того, щоби ця система працювала ефективно і таким чином ми бачили впевнене майбутнє нашої держави і майбутніх поколінь. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Олександра Черненка. Слово депутату Фролову. буде підтримувати цей законопроект як необхідний, як той, який унормує одне з важливих питань діяльності вищої школи і сприяє підготовке молодих науковців, молодих кадрів для вищої школи. Але сьогодні треба констатувати і те, що ми маємо серйозні проблеми в країні з імплементацією Закону про вищу освіту. Сьогодні не розроблено і не затверджено дві третини необхідних постанов Кабміну для розвитку цього... для імплементації цього закону. Сьогодні є серйозна проблема із гальмування початку роботи Національної агенції якості. І це створює для закладів вищої освіти цілу низку серйозних проблем. Сьогодні не врегульоване питання з підготовкою молодших бакалаврів. І ми сьогодні своїм неголосування, я підтримую аргументи колеги Литвина, ми сьогодні практично сприяємо подальшій руйнації необхідної ланки освіти. Я вважаю, що зараз настав час на серйозному вищому державному рівні повернутися до питання і подальшої імплементації Закону про вищу освіту, визначитися щодо необхідних змін і термінів, головне – термінів реалізації цих змін. Тому що якщо ми це не зробимо, то загальний обсяг проблем буде тільки зростати, і невизначеність буде теж сприяти руйнації освіти. Я вас усіх закликаю підтримати цей законопроект, але треба комплексно розглядати питання вищої освіти і сприяти імплементації Закону "Про вищу освіту". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І ми переходимо до завершення розгляду законопроекту. Заключні слова від доповідача та співдоповідача. Прошу. Запрошую до слова народного депутата Олексія Скрипника. Шановні колеги, я хочу звернутися до всіх в залі, тому що насправді цей закон треба було прийняти рік назад. Нам зараз його треба проголосувати, тому що це була помилка ще попереднього скликання. Тому нам просто треба узгодити те, що ми зробили, виправити нашу помилку. Тому я би дуже сильно просив всіх лідерів фракцій, всіх, кого можна, щоб зараз запросили в зал і ми проголосували. Це є дуже проста зміна, яка необхідна великій кількості аспірантів, які закінчують свої дисертації. Давайте виправимо свою помилку і проголосуємо "за". Дякую. Шановні колеги, обговорення завершене. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу Секретаріат Верховної Ради запросити усіх депутатів в зал, і прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Будь ласка, заходимо в зал, готуємось до прийняття рішення.

Отже, шановні колеги, прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до розділу ХV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо строків захисту дисертацій та права на отримання диплому доктора філософії та право

Колеги, просять ще Міністерство освіти. Дамо слово чи голосуємо відразу? (Шум у залі) Дамо, так? Будь ласка, давайте, колеги, заходимо в зал. Запрошую депутатів в зал. Я прошу включити мікрофон заступнику міністра освіти. Будь ласка. Шановні народні депутати! Міністерство освіти і науки просить підтримати цей законопроект. Більше того, ми хочемо сказати, що через повільне запровадження Закону "Про вищу освіту" в зв'язку з відсутністю агентства з забезпечення якості освіти, справді, порушуються права певної категорії здобувачів наукових ступенів. І це не тільки ті, хто закінчили аспірантуру раніше. Це і ті люди, які які завершили роботу над дисертаціями, перебуваючи в статусі співшукача при кафедрах, при наукових установах і не встигли захиститися. Тому ми просили б навіть розширити перелік тих категорій, які отримують право право захисту дисертацій відповідно до попереднього законодавства. Дякуємо за підтримку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, займаємо робочі місця. Я ставлю на голосування проект Закону 2316а за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Колеги, займіть місця робочі, будь ласка. Дивіться, давайте я поставлю за основу, за основу більше підтримки в залі є. Колеги, будь ласка. Ви маєте всі карточки, так? Я ставлю пропозицію проект Закону 2316а за основу, колеги. Лишень за основу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Наступна пропозиція. Повернути в комітет на доопрацювання, колеги. Я прошу об'єднатись. Пропозиція – в комітет на доопрацювання, прошу проголосувати, в комітет на доопрацювання, прошу підтримати, а комітет на доопрацювання. І остання пропозиція – повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Пан Олексій, він відхилений, але між сесіями є можливість внести новий і тому це не є проблемною річчю, бо можна буде внести на другій сесії вже під новим номером. Проект Закону 2316а відхилений. Колеги, я змушений зараз провести рейтингове голосування на предмет того, чи здатна Верховна Рада приймати рішення. Як пропонував Іван Мельничук, я проводжу рейтингове голосування, прошу взяти участь, щоб ми побачили, чи в залі ми здатні приймати рішення. Якщо не буде достатньої кількості голосів, я буду змушений закрити ранкове засідання. Отже, прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні, прошу проголосувати, колеги, будь ласка.

Я прошу, щоб на кожній фракції були проведені з того приводу розмови, з приводу присутності народних депутатів. На Погоджувальній раді усі просять про багато законопроектів, ми просто потім їх не можемо прийняти, але для того, щоб не ставити під ризик законопроекти, які стоять, щоб не відхиляти їх, я оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим. О 4-й годині ми зберемося для продовження нашої роботи. Я не маю права відміняти вечірнє засідання. Тому о 4-й годині я прошу всіх прибути в зал, щоб ми, згідно Закону про Регламент, могли продовжити нашу роботу. Дякую.